i suradnji u odnosu na roditeljsku odgovornost i o mjerama za zaštitu djece, hitni postupak, P.Z.E. br. 335, Hvala lijepa. Idemo dalje. Dakle predlagatelj ovoga zakona koji sam pročitao naslov je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince. Hitni postupak primjenjuje se u skladu sa člankom

Odbor za Europske integracije, Odbor za obitelj, mladež i šport. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Stjepan Adanić, državni tajnik u Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, izvolite. **Adanić, Stjepan** Hvala lijepo gospodine predsjedniče, dame i gospodo. Prijedlog Zakona o potvrđivanju Konvencije o nadležnosti i mjerodavnom pravu, priznanju i ovrsi i suradnji u odnosu na roditeljsku odgovornost i o mjerama za zaštitu djece sa konačnim prijedlogom zakona ovdje ispred vas. Cilj ovoga zakona je potvrđivanje znači konvencije o tome što sam malo prije rekao a prijedlog zakona o potvrđivanju konvencije izrađen je u cilju usklađivanja usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske sa pravnom stečevinom Europske unije. Konkretno radi se o poglavlju 24. pravda, sloboda i sigurnost, dodatak a) nacionalnog programa Republike Hrvatske za pridruživanje Europskoj uniji za 2009. godinu. Konvencija o uređenju pitanja zaštite djece glede određivanja utvrđuje država čija tijela su nadležne za poduzimanje mjera za zaštitu osobe i imovine djeteta koja će primjenjivati ta tijela u okviru svoje nadležnosti te prava koja se primjenjuju na roditeljsku odgovornost način osiguravanja izvršavanja tih mjera zaštite u svim državama članica te načina suradnje među državama strankama radi postizanja ciljeva konvencije. Konvencija se ocjenjuje posebito važnom za izbjegavanje mogućih sukoba između pravnih poredaka glede nadležnosti, mjerodavnog prava priznanja te ovrhe odluka na području zaštite djece što je u praksi moguće jer u pravilu svaka država svojim propisima rješava pitanje sukoba zakona s propisima drugih država u određenim odnosima, a koji mogu sadržavati protivna pravna rješenja za određeni slučaj. Osnovna pitanja koja će se urediti ovim prijedlogom zakona je da će središnje tijelo za postupanje po konvenciji odnosno zaprimanje zahtjeva u svezi s pitanjem obuhvaćenim konvencijom biti Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. Slijedom navedenog, prilikom polaganja svoje isprave o ratifikaciji Republika Hrvatska će dati izjavu sukladno članku 29. stavku 1. i članku 44. Konvencije kojom se kao središnje tijelo određuje Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. Ja bih ovdje naročito istaknuo da Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi već postupa kao provedbeno tijelo po nekim drugim konvencijama u području zaštita djece. To je Haaška konvencija o građansko-pravnim aspektima međunarodne otmice djece, Konvencija Vijeća Europe o kontaktima s djecom te Konvencija Ujedinjenih naroda o ostvarivanju alimentacijskih zahtjeva u inozemstvu. u inozemstvu. Normalno da je logično da i po ovoj Konvenciji to središnje tijelo odnosno da nadležno ministarstvo bude Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi koje već radi po ove tri konvencije. Prijedlogom zakona određuje se da će Republika Hrvatska dati izjavu iz članka 34. stavka 2. Konvencije da se tijelima Republike Hrvatske zahtjevi iz članka 34. stavka 1. mogu dostavljati samo putem središnjeg tijela. Dostavljeni zahtjevi posredstvom središnjeg tijela doprinosi jasnoći odnosno praćenju postupanja čime se izbjegava moguće dopliranje kao i opterećivanje raznih tijela istim predmetima što je ovdje vrlo bitno za istaknuti. U svrhu zaštite imovinskih interesa djeteta predlaže se da Republika Hrvatska izjavi rezervu u skladu sa člankom 60. a u svezi s člankom 55. 1. Konvencije kako bi pridržala nadležnost svojih tijela za poduzimanje mjera usmjerenih na zaštitu imovine djeteta koja se nalazi na njezinom državnom području te pravo da ne priznaje nikakvu roditeljsku odgovornost niti mjeru ako je to u suprotnosti s nekom mjerom koju su poduzela njezina tijela u svezi s tom imovinom. Pri tome ova će se rezerva ograničiti na nekretnine djeteta koje se nalaze na državnom području Republike Hrvatske. O tome govori članak 55. stavak 2. Konvencije. Nadalje, u odnosu na članke 23., 26. i 52. predlaže se isto tako dati izjavu da će Republika Hrvatska u trenutku kada postane članica Europske unije primjenjivati odgovarajuća unutarnja pravila Unije, pravna pravila zajednice u svezi s priznanjem i ovrhom sudske odluke koju je donio sud države članice Europske unije o stvarima koje su uređene konvencijom. Konvencija u određenom dijelu uređuje ista pitanja te se sadržajno poklapa s pozitivnim izvorom sekundarnog europskog prava. Naime, ovdje je riječ dakle radi se o Uredbi Bruxelles II bis. Naime članci, da pojasnimo, 23., 26. i 52. Konvencije dopuštaju strankama Konvencije određeni stupanj prilagodljivosti radi primjene jednostavnijeg i bržeg režima priznanja ovrhe odluka. Članak 23. Konvencije uređuje priznanje odnosno razloge za odbijanje priznanja. Mjere koje poduzimaju tijela države ugovornice njemu odgovarajuće odredbe su članak 21. i 22. Uredbe Bruxelles II bis. Članak 26. Konvencije uređuje način ovrhe mjera koje su poduzete i ovršne u jednoj državi, a zahtijevaju de facto izvršenje u drugoj državi. Njemu odgovarajuće odredbe znači odgovara članak 28. Uredbe Bruxelles II bis, a članak 52. Konvencije određuje Konvencije prema drugim međunarodnim instrumentima. Što se tiče financijskih sredstava za osiguravanje provedbe ove Konvencije, iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za rad središnjeg tijela odnosno dodatno zapošljavanje još jednog djelatnika u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi prema procjeni … /Govornik se ne razumije./… procjeni Vlade i našeg ministarstva, za prvu godinu primjene bit će potrebno 175 tisuća a za sljedeće godine 173 tisuće i 480 kuna i znači za narednu godinu ukupno 185 tisuća i 600 kuna. Dame i gospodo saborski zastupnici, ja vas molim da izglasate ovaj prijedlog zakona o potvrđivanju konvencije. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Koliko vidim ne. Otvaram raspravu. Prvo su na redu klubovi. U ime kluba HNS-a uvažena zastupnica Danica Hursa. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine tajniče, kolegice i kolege. Ispred kluba zastupnika Hrvatske narodne stranke želim reći nekoliko riječi o prijedlogu zakona koji će vjerujem potvrditi Konvenciju o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznanju, ovrsi i suradnji u odnosu na roditeljsku odgovornost i o mjerama za zaštitu djece. Naša zemlja je potpisnica niza međunarodnih ugovora na području zaštite djece i dječjih prava koji zajedno s nacionalnim zakonodavstvom, posebice Obiteljskim zakonom, čine zakonodavno-pravni okvir za učinkovitu pravnu zaštitu djece. Konvencija Ujedinjenih naroda o pravima djeteta kao temeljni dokument o dječjim pravima člankom 4. obvezuje države stranke da poduzmu sve odgovarajuće zakonodavne, upravne i druge mjere za primjenu prava priznatih u spomenutoj Konvenciji. Potrebno je spomenuti da zaštitu djece u proteklim desetljećima među zemljama potpisnicama reguliraju Konvencija o građansko-pravnim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980., Konvencija o zaštiti djece i suradnji u svezi s međunarodnim posvojenjem iz 1993. i Konvencija o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznanju, ovrsi i suradnji u odnosu na roditeljsku odgovornost i o mjerama za zaštitu djece iz 1996. Ova posljednja sastavljena je u Haagu 19. listopada '96., a stupila je na snagu 1.1.2002. Konvenciju je potpisalo 34 države, a ratificiralo samo 15, u odnosu na koje je Konvencija i stupila na snagu. Hrvatska je istu potpisala 30.10.2008., a osnovna je svrha osigurati praktičan mehanizam koji će omogućiti državama koje dijele zajedničke interese u zaštiti djece da na tom području međusobno surađuju. Ciljevi konvencije su odrediti državu čija su tijela nadležna poduzimati mjere usmjerene zaštiti osobe i imovine djeteta. Odrediti i koje će pravo ta tijela primjenjivati u izvršavanju svoje nadležnosti, odrediti pravo mjerodavno za roditeljsku odgovornost, osigurati priznanje i ovrhu tih mjera zaštite u svim državama ugovornicama i uspostaviti takvu suradnju među tijelima država ugovornica koja je nužna da se postigne svrha ove konvencije. U svrhe ove konvencije izraz roditeljska odgovornost obuhvaća roditeljsko pravo ili svaki sličan odnos glede ovlasti kojim se utvrđuju prava, ovlasti i odgovornosti roditelja skrbnika ili drugih zakonskih zastupnika povezanih s osobom ili imovinom djeteta. Ova se konvencija primjenjuje na djecu od trenutka njihovog rođenja do navršenih 18 godina. Središnje tijelo za postupanje po konvenciji, odnosno za primanje zahtjeva u vezi s pitanjima obuhvaćenih konvencijom biti će Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. U svrhu zaštite imovinskih interesa djeteta predlaže se da Republika Hrvatska prilikom polaganja svoje isprave o ratifikaciji izjavi rezervu u skladu sa člankom 60. a u svezi s člankom 55. stavkom 1. konvencije kako bi pridržala nadležnost svojih tijela za poduzimanje mjera usmjerenih na zaštitu imovine djeteta koja se nalazi na njezinom državnom području, te pravo da ne priznaje nikakvu roditeljsku odgovornost niti mjeru ako je to u suprotnosti s nekom mjerom koju su poduzela njezina tijela u svezi s tom imovinom. Pri tome, ova bi se rezerva trebala ograničiti na nekretnine djeteta koje se nalaze na državnom području Republike Hrvatske. Ako Republika Hrvatska pridrži nadležnost svojih tijela za poduzimanje mjera usmjerenih na zaštitu nekretnina djeteta koje se nalaze na njezinom državnom području u ostvarivanju te isključive nadležnosti tijela Republike Hrvatske bi primjenjivala domaće pravo. U odnosu na konvenciju usvojena je i posebna odredba članak 61. uredbe prema kojoj će se Uredba Bruxselles II bis primjenjivati kad dijete ima redovno boravište na području države članice To je pod a, te kada se priznaje i provodi ovrha odluke koju je donio sud države članice na području druge države članice čak i kad dijete na koje se odluka odnosi ima redovno boravište na području treće države koja je ugovorna stranka Konvencije o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznanju, ovrsi i suradnji u odnosu na roditeljsku odgovornost i o mjerama za zaštitu djece. U odnosu na članke 23., 26. i 52. predlaže se dati izjavu da će Republika Hrvatska u trenutku kad postane članica Europske unije primjenjivati odgovarajuća unutarnja pravila prava zajednice u svezi s priznanjem i ovrhom sudske odluke koju je donio sud države članice Europske unije o stvarima koje su uređene konvencijom. Eto zato će i zastupnici Hrvatske narodne stranke podržati zakon koji će potvrditi konvenciju.

Poštovani predsjedavajući, gospodine državni tajniče, gospođe i gospodo zastupnici. Nakon ovog iscrpnog izlaganja kolegice iz HNS-a ja ću se zapravo referirati samo na onaj dio onaj dio koji se tiče osnova za podnošenje Zakona o potvrđivanju Konvencije o nadležnosti mjerodavnom pravu, priznanju, ovrsi i suradnji u odnosu na roditeljsku odgovornost i o mjerama za zaštitu djece koja je zapravo sadržana u odredbi članka 139. i točnije stavak 1. Ustava Republike Hrvatske. Jasno je da je dužnost države među ostalim svakako štititi materinstvo, djecu i mladež, te stvarati socijalne, kulturne, odgojne, materijalne i druge uvjete kojima se promiče ostvarivanje prava na dostojan život. Jasno je da je važno isto tako i napomenuti da država osobitu skrb mora posvećivati maloljetnicima bez roditelja i onima za koje se roditelji ne brinu. Naime, Konvencija o nadležnost, mjerodavnom pravu, priznanju, ovrsi i suradnji u odnosu na roditeljsku odgovornost i o mjerama za zaštitu djece sastavljene u Haagu '96. godine usvojena je i ratificirana od strane 15 država, a konvenciju su potpisale 34 države i to od njezinog stupanja na snagu 2002. godine, a evo mi je usvajamo 2009. godine. Konvencija među ostalima, mislim da to nije dovoljno u ovim dosadašnjem izlaganju po ovoj točki rečeno. Ona naime uređuje pitanja zaštite djece glede određivanja države čija tijela su nadležna za poduzimanje mjera za zaštitu osobe i imovine djeteta. Zatim prava koja će se primjenjivati u okviru tih tijela i u okviru njihovih nadležnosti, ali i prava koja se primjenjuju na roditeljsku odgovornost, načina osiguranja i izvršenja tih mjera zaštite u u svim državama članicama, te načina suradnje među državama strankama radi postizanja ciljeva same konvencije. Konvencija se ocjenjuje posebice važnom za izbjegavanje mogućih sukoba između pravnih poredaka glede nadležnosti i mjerodavnog prava, te ovrhe odluka na području zaštite djece što je u praksi moguće jer u pravilu svaka država svojim propisima rješava pitanje sukoba zakona s propisima drugih država u određenim odnosima a koji mogu sadržavati protivna pravna rješenja za svaki određeni slučaj. Naime, mislim da je jednako tako važno napomenuti da je ovim zakonskim prijedlogom određeno da će središnje tijelo za postupanje po konvenciji, odnosno za primanje zahtjeva u vezi s pitanjima obuhvaćenim ovom konvencijom biti upravo Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi kao Središnje državno tijelo. Moram ovdje reći iako se nisam javila u svrhu rasprave u okviru odbora da se već i na matičnom odboru, a to je saborski Odbor za obitelj, mladež i šport javilo pitanje zašto se u ovom slučaju radi kao Središnjem državnom tijelu Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, a ne Ministarstvo obitelji. U našoj raspravi se već među članovima na odboru jasno iskristaliziralo, odnosno nametnula se sama interdisciplinarnost u ovom pitanju i u pristupu problematici koja je sadržana u ovoj konvenciji. Jasno je da bi onda nadležnost s obzirom na problematiku kao Središnje tijelo za postupanje prema članicama ove konvencije bilo upravo Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi jer već do sada to ministarstvo, točnije njihov odjel, a o tome je više već govorio državni tajnik već postupa po sličnim zakonskim odredbama i konvencijama koje je upravo saborski saziv Sabora već usvajao. Kako bih pojasnila, navest ću kako se mjere koje su spomenute u članku ove konvencije o kojima sam govorila dakle te mjere posebice odnositi na dodjelu, ostvarivanje, prestanak ili ograničenje roditeljske odgovornosti kao njezino prenošenje. Zatim prava skrbi uključujući i prava povezanost s brigom o osobi djeteta i posebice prava odlučivanja o boravištu djeteta kao i prava pristupa uključujući i pravo da se dijete kroz neko ograničeno vrijeme odvede u mjesto koje nije djetetovo redovito boravište. To se naravno odnosi i na skrbništvo, tutorstvo i slične institucije. Zatim određivanje i utvrđivanje djelovanja svake osobe ili tijela koji se brinu o djetetovoj osobi ili imovini koje dijete zastupaju ili mu pomažu. Također i na smještaj djeteta u udomiteljsku obitelj ili ustanovu za skrb od djeci ili pružanje skrbi putem … /Govornica se ne razumije./ … ili možda neke druge slične ustanove. Također, odnosi se i na mjere koje se tiču nadzora od strane javnog tijela ovlaštenog za skrb o djetetu nad svakom osobom kojoj je dijete povjereno te svakako i na upravljanje zaštite i raspolaganjem U svrhu ove konvencije, upravo ovaj izraz roditeljska odgovornost obuhvaća roditeljsko pravo ili svaki sličan odnos glede ovlasti kojim se utvrđuju prava, ovlasti i odgovornosti roditelja, skrbnika ili drugih zakonskih zastupnika povezanih s osobom ili imovinom djeteta. Za kraj mogu reći samo da će klub HDZ-a prihvatiti ovaj Prijedlog zakona o potvrđivanju konvencije u potpunosti. Hvala vam lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Idemo na pojedinačnu raspravu. Prvo je uvažena zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Nema je. Gubi pravo na raspravu. A onda je na redu uvaženi zastupnik Stjepan Kundić. Izvolite. **Kundić, Stjepan (HDZ)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, tajniče, kolegice i kolege. Evo, imamo zakon pod oznakom P.Z.E. br. 335 možemo si odmah na početku postaviti pitanje koji je cilj ovoga zakona? Naime, cilj ovog zakona je potvrđivanje konvencije o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznanju, ovrsi i suradnji u odnosu na roditeljsku odgovornost i o mjerama za zaštitu djece, kako bi se stvorio okvir za olakšavanje rada nadležnim tijelima vezano uz pitanje nadležnosti i mjerodavnog prava, priznanja, ovrhe i suradnje na području roditeljske odgovornosti i mjerama za zaštitu djece te u postupcima koji se vode na temelju nekih drugih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka, primjerice prema Haškoj konvenciji o građansko-pravnim aspektima međunarodne otmice djece. I kao što je ovdje već bilo rečeno, središnje tijelo za postupanje po konvenciji, odnosno za zaprimanje zahtjeva u vezi s pitanjima obuhvaćenih konvencijom biti će Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. Države potpisnice ove konvencije uzele su u obzir više faktora. Kao prvo potrebu poboljšanja zaštite djece u međunarodnim okolnostima, zatim želju da se izbjegnu sukobi između njihovih pravnih poredaka glede nadležnosti, mjerodavnog prava, priznanja i ovrhe, mjera za zaštitu djece ukazuju na važnost međunarodne suradnje za zaštitu djece. Nadalje, potvrđuju da najbolji interesi djeteta moraju biti od primarne važnosti. Zatim da je potrebno revidirati konvenciju od 5. listopada 1961. godine u svezi ovlasti tijela i mjerodavnog prava za zaštitu malodobnih osoba u želji da u tome uspostave zajedničke odredbe, a uzimajući u obzir konvenciju Ujedinjenih naroda o pravima djeteta od 20. studenog 1989. godine. Što se tiče zakonskog okvira ove odredbe usuglašene su u okviru 7 poglavlja, tako da poglavlje 1 tretira područje primjene konvencije, 2 nadležnost, 3 mjerodavno pravo, poglavlje 4 priznanje i ovrhu, 5 suradnju, 6 opće odredbe i 7 završne odredbe kroz svoje članove o kojima su moje kolegice prethodne govorile. I ono što treba naglasiti što je i gospodin tajnik rekao i moji prethodni govornici, a dobro je ponoviti, u svrhu zaštite imovinskih interesa djeteta predlaže se da Republika Hrvatska prilikom polaganja svoje isprave o ratifikaciji izjavi rezervu u skladu s člankom 60. a u svezu s člankom 55. stavkom 1. konvencije kako bi pridržala nadležnost svojih tijela za poduzimanje mjera usmjerenih na zaštitu imovine djeteta koja se nalazi na njezinom državnom području te pravo da ne priznaje nikakvu roditeljsku odgovornost niti mjeru ako je to u suprotnosti s nekom mjerom koju su poduzela njezina tijela s tom imovinom. Pri tome, ova bi se rezerva trebala ograničiti na nekretnine djeteta koje se nalazi na državnom području Republike Hrvatske, znači članak 55. stavak 2. konvencije. Što se tiče odnosa prema hrvatskom zakonodavstvu, potvrđivanje konvencije ne zahtijeva izmjene i dopune postojećih propisa s obzirom na neposrednu primjenu konvencije i položaj međunarodnih ugovora sukladno odredbama Ustava Republike Hrvatske. Obiteljski zakon koji uređuju institute obiteljskog prava i postupanja u obiteljskim predmetima unutarnjem pravnom poretku Republike Hrvatske ne sadrži odredbe koje bi priječile primjenu rješenja usvojenih u konvenciji. I još jednom, potrebno je i to naglasiti da se ovim zakonom potvrđuje znači konvencija o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznanju, ovrsi i suradnji u odnosu na roditeljsku odgovornost i o mjerama za zaštitu djece kako bi njezine odredbe u smislu članka 140. Ustava Republike Hrvatske postale dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske. Naravno, HDZ će podržati Prijedlog zakona o potvrđivanju Konvencije o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznanju, ovrsi i suradnji u odnosu na roditeljsku odgovornost i o mjerama za zaštitu djece s Konačnim prijedlogom zakona. Hvala Zahvaljujem. Na radu je uvažena zastupnica Suzana Bilić Vardić. Izvolite. **Bilić Vardić, Suzana (HDZ)** Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine državni tajniče, uvažene kolegice i kolege zastupnici. U cijelosti podržavam Prijedlog zakona o potvrđivanju Konvencije o nadležnosti i mjerodavnom pravu, priznanju, ovrsi i suradnji u odnosu na roditeljsku odgovornost i o mjerama za zaštitu djece s Konačnim prijedlogom zakona koji je Hrvatskome saboru na raspravu i usvajanje dostavila Vlada Republike Hrvatske. Naime, člankom 4. temeljnog dokumenta od dječjim pravima Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima djeteta čija je stranka temeljem sukcesije i Republika Hrvatska utvrđeno je da će države stranke poduzeti sve odgovarajuće zakonodavne, upravne i druge mjere za primjenu prava priznatih u konvenciji o pravima djeteta. Konvencijom nadležnosti i mjerodavnom pravu, priznanju, ovrsi i suradnji u odnosu na roditeljsku odgovornost i o mjerama za zaštitu djece koju je Republika Hrvatska potpisala 30. listopada 2008. godine, sastavljen je inače u Haagu 19. listopada 1996. godine, a stupila je na snagu 1. siječnja 2002. godine kako smo to već i čuli i jedan je od tri relevantna međunarodna instrumenta u području zaštite prava djece nastala u okviru Haške konferencije o međunarodnom privatnom pravu u posljednjih 30 godina. Prije ove konvencije donijete su 1980. Konvencija o građansko-pravnim aspektima međunarodne otmice djece čiji je potpisnik temeljem sukcesije od 8. listopada '91. i Republika Hrvatska te 1993. godine Konvencija o zaštiti djece i suradnji u svezi s međunarodnim posvojenjem. Osnovna svrha ovih konvencija je osiguranje praktičnih mehanizama koji omogućavaju državama potpisnicama da na tome području, dakle području zaštite dječjih prava međusobno surađuju. Znači ove konvencije kojima se određuju tijela nadležna za poduzimanje mjera za zaštitu osobe i imovine djeteta, prava koja primjenjuju ta tijela u okviru svoje nadležnosti te prava koja se primjenjuju na roditeljsku odgovornost, način osiguranja izvršenja tih mjera zaštite u svim državama članicama kao i način suradnje među državama stankama radi postizanja ciljeva konvencije, jest upravo u tome što se njome izbjegavaju mogući sukobi između pravnih poredaka glede nadležnosti, mjerodavnog prava priznanja, te ovrhe, odluka na području zaštite djece. Prednost je hrvatskoga pravnog poretka što je on uvelike usklađen sa općim pravnim smjernicama zašite djece o čemu je bilo riječi i u uvodnom izlaganju predlagatelja, te će provedba konvencije značiti njegovo daljnje usavršavanje. Jer se konvencijom uspostavlja suvremen i efikasan sustav zaštite prava djeteta, a u prilog tome kazuje i činjenica da potvrđivanje konvencije ne zahtjeva izmjene i dopune postojećih propisa. Određivanje središnjeg tijela za postupanje po konvenciji, odnosno zaprimanje zahtjeva u vezi s pitanjima obuhvaćenim konvencijom, potpuno logično i opravdano je Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi prije svega stoga što u tom ministarstvu i danas postoji odjel u kojemu se radi ili postupa po dvije konvencije, onoj o zaštiti međunarodne otmice djece i naplati alimentacije, ali i stoga što je naš obiteljskih zakon dio poslova i nadležnosti iz ovog područja utvrdio u ministarstvu nadležnom za poslove socijalne skrbi i to još 2003. godine. U tome odjelu, dakle postojećem bit će potrebno zaposliti jednog djelatnika, pa prihvaćanje ovoga Zakona o potvrđivanju konvencije, zahtjeva i dodatna sredstva u državnom proračunu koja će biti osigurana u rebalansu državnog proračuna. Što je sve skupa mnogo jeftinije i jednostavnije negoli da se išlo na ustrojavanje novog odjela u nekom drugom ministarstvu. Budući da se Prijedlogom Zakona o potvrđivanju konvencije o nadležnosti mjerodavnom pravu, priznanju, ovrsi i suradnji u odnosu na roditeljsku odgovornost i mjerama za zaštitu djece s Konačnim prijedlogom Zakona hrvatsko zakonodavstvo usklađuje s pravnom stečevinom Europske unije, a na dobrobit i zaštitu prava djece, podržavam donošenje ovoga zakona. Hvala lijepa. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče, uvažene kolegice i kolege zastupnici. Osnova za donošenje ovoga zakona sadržana je u Ustavu Republike Hrvatske gdje je propisana dužnost države da štiti materinstvo, djecu i mladež, te da stvara sve uvjete kojima se promiče ostvarivanje prava na dostojan život, a država posebnu skrb posvećuje maloljetnicima bez roditelja i onima za koje se roditelji ne brinu. Konvencija je sastavljena u Haagu 1996. godine, a stupila je na snagu 2002. godine. Nju su potpisale 34 države, a ratificiralo 15 država. Vlada Republike Hrvatske donijela je odluku o pokretanju postupka za sklapanje konvencije, te je ona i potpisana u listopadu 2008. godine. Pravni poredak Republike Hrvatske uvelike je usklađen s općim pravnim smjernicama zaštite djece. Provedba konvencije predstavljat će daljnje usavršavanje hrvatskog pravnog poretka u smislu zaštite djece, jer se ovom konvencijom uspostavlja suvremen i efikasan sustav zaštite prava djeteta. Republika Hrvatska je potpisnica niza međunarodnih ugovora na području zaštite djece i dječjih prava koji s nacionalnim zakonodavstvom, a posebice obiteljskim zakonom, čine zakonodavni okvir za učinkovitu zaštitu djece. Konvencija uređuje pitanja zaštite djece u smislu određivanja države čija su tijela nadležna za poduzimanje mjera za zaštitu osobe i imovine djeteta, nadalje prava koja će se primjenjivati, koja će primjenjivati ta tijela u okviru svoje nadležnosti, te prava koja se primjenjuju na roditeljsku odgovornost, načina osiguranja izvršenja tih mjera zaštite u svim državama članicama, te načina suradnje među državama strankama zbog postizanja ciljeva konvencije. Važno je naglasiti i da se ova konvencija primjenjuje na djecu od trenutka njihovog rođenja, do navršenih 18 godina. Posebna važnost ove konvencije jest i u izbjegavanju mogućeg sukoba između pravnih poredaka glede nadležnost, mjerodavnog prava, priznanja, te ovrhe odluka na području zaštite djece, što je u praksi moguće, jer svaka država svojim propisima rješava pitanje sukoba zakona s propisima drugih država u određenim odnosima, a koji mogu sadržavati prohtjevna pravna rješenja za određeni slučaj. U odnosu na hrvatsko zakonodavstvo, potvrđivanje ove konvencije ne zahtjeva izmjene i dopune postojećih propisa s obzirom na neposrednu primjenu konvencije i položaj međunarodnih ugovora sukladno odredbama Ustava Republike Hrvatske. Na kraju važno je istaknuti i to da se ovim prijedlogom zakona određuje da će središnje tijelo za zaprimanje zahtjeva u vezi s pitanjima obuhvaćenih konvencijom biti Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. Nadalje, ovim zakonom se određuje da se zahtjevi tijelima Republike Hrvatske mogu dostavljati samo putem središnjeg tijela što doprinosi jasnoći, praćenju postupaka, a čime se naravno izbjegava moguće dupliranje. Još jedno pitanje koje se uređuje ovim zakonom, jest i to da se u svrhu zaštite imovinskih interesa djeteta predlaže da Republika Hrvatska izjavi rezervu u skladu sa člankom 60. konvencije, kako bi zadržala nadležnost svojih tijela za poduzimanje mjera koje imaju za cilj zaštitu imovine djeteta, koja se ograničava na nekretnine djeteta, koje se nalaze na državnom području Republike Hrvatske. Zbog svega navedenoga u cijelosti podržavam donošenje ovoga zakona. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Time smo iscrpili sve sudionike diskusije. Želi li predstavnik predlagatelja uzeti riječ? Ne.